Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми народни представители, вчера бяха гласувани

Член 361 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Член 361 отпада. Комисията не подкрепя предложението.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

да се зададе веднага въпросът: след като нашата редакция възпроизвежда текста на Конституцията, защо това е необходимо да бъде по този начин?

ясно е казано, че „изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване” и така нататък. Там не препращаме към чл. 10 на Конституцията, а са развити със съдържателната част на тази норма принципите. Затова, заради симетрията, ние считаме, че по-правилното е редакцията на чл. 243 да бъде по начина, по който сме го предложили ние, народните представители от ГЕРБ. Няма да коментирам. За пореден път комисията се казва, че по принцип се подкрепя предложението ни, но в същото време се подкрепя изцяло текста по вносителите. Моля Ви, госпожо Манолова, осмислете и ако ще правим препратки, както сме започнали в общата част, нека да бъде по същия начин и тук систематиката да върви и в специалната част. Няма причина в двете части по различен начин, като различна нормотворческа техника, да бъдат изписвани нормите. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. За реплики има ли желаещи? Не виждам. Други изказвания има ли? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, не е вярно, че чл. 3 възпроизвежда дословно текста на Конституцията. Моля народните представители, които имат пред себе си текста на Конституцията, да сравнят с чл. 10.

това не е маловажно. Напротив, това е същностно задължение и ангажимент на новите изборни правила. Гласуването е лично, както е записано в ал. 1 на чл. 3, но всъщност всеки може да направи едно сравнение, че текстът на чл. 3, ал. 1 доразвива и допълва конституционния текст. Там, където става дума за буквално възпроизвеждане на конституционен текст, позовавам се на конституционно решение и на Съвета по законодателство, да не бъдат преписвани текстовете на Конституцията, което е посочено като лоша правна техника, която няма никакъв смисъл да я възпроизвеждаме в този кодекс. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам разискванията. Първо ще подложа на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид за отпадане на чл. 243, неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

(Шум и реплики.) Комисията е подкрепила по принцип предложението на госпожа Цачева и група народни представители, но от нейното изказване разбрах,

които са навършили 21 години към изборния ден включително, нямат друго гражданство, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.” Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 244. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли изказвания? Заповядайте, госпожо Атанасова.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, въпреки аргументите на госпожа Манолова за конституционното решение и за Съвета по законодателството, считам, че следва да бъде записан текстът кои български граждани могат да бъдат избирани за народни представители. Така ще е по-коректно и към тези, които ще бъдат избирани, и към тези, които ще избират. Смятам, че в един предизборен процес максимално трябва да улесним всички субекти, които ще участват, а и българските граждани. Не е необходимо те да се ангажират с целия набор от правни норми – Конституция, закони, за да проверяват и да търсят кой има право да бъде избиран и кой не. Максималната яснота, която дава

Атанасова. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам разискванията. Поставям на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, и Хамид Хамид за отпадане на чл. 244, неподкрепено от комисията. Прекратете гласуването, посочете резултат.

за редакция на чл. 244.

Прекратете гласуването, посочете резултат.

Раздел VI. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІ.

Изборите за народни представители се произвеждат по смесена система. (2) В изборите за народни представители за Народно събрание тридесет и двама народни представители се избират по мажоритарна система на регистрирани в едномандатни изборни райони партии, коалиции от партии или независими кандидати, и осем народни представители се избират по пропорционална система на регистрирани в многомандатни изборни райони партии и коалиции от партии чрез преференциално гласуване. (3) В изборите за народни представители за Велико народно събрание двеста по мажоритарния принцип в едномандатни избирателни райони, а останалите двеста народни представители се избират по пропорционалната система в многомандатни избирателни райони. (4) При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция по пропорционалната система избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа,

Когато говорим за нов Избирателен кодекс, тъй като в последните месеци бяхме свидетели на това как желанието на управляващото мнозинство е да се приемат изключително нови правила, които да бъдат един вид революционни изборни правила, които които да дадат повече възможност на хората да изразят своята воля, аз лично, специално в този текст, смятам, че е отговорът на въпроса дали наистина това, което сме заявили като желание, отговаря на нашите действия. Няма по-добър начин да накараме хората да излязат да гласуват, ако ако липсва мажоритарният елемент. Апелирам да приемете варианта, в който ще има смесена мажоритарна система, където ще има 31 мажоритарно избрани мажоритарно избрани народни представители, за да може по този начин да стимулираме хората да излязат и да гласуват. Не можем да говорим, че искаме нещо ново, нещо наистина революционно, а всъщност да предлагаме едно добре забравено старо нещо.

да припознават своите кандидати и да знаят, че тези мажоритарни народни представители са преки изразители на тяхната воля и ще носят отговорност пред самите избиратели. Моля Ви да подкрепите нашето предложение и да отговорите на обществените очаквания, тъй като знаете

Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък в репликата си. Господин Ненков, не може да цитирате какво са казвали управляващите при изработването на Изборния кодекс и дали някой е разпознавал мажоритарните кандидати,

че хората, които в момента говорят, имат право да мълчат и ги е страх от мажоритарната система, защото отново няма да имат нито един. Това им е проблемът на тях. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Искрено ни развеселихте. Всички помнят имената на мажоритарните от предния мандат. Така ги помнят, че трябва да се представят какви са били.

смеем се, но то беше тъжно. Ще Ви кажа защо ГЕРБ отново поставя въпроса. Разбира се, тяхното предложение няма да мине и те самите не искат, но това е носталгията.

той! Георги Първанов – приятел на Вашия лидер, за да удари и да съсипе БСП и успя да го направи. Прокара тази идея 31 мажоритарни кандидати, от които 6 взеха тези (посочва групата на ДПС) и 25 взехте Вие. Проста и ясна сметка. Защо?

Първановски червена и сега на ГЕРБ им се иска. Вместо да имаха 92 народни представители, те имаха 116-117, там някъде бяха сметките. Е, как да не се връщат назад и как да не искат отново ... Те наистина не искат. Но толкова им харесва, че в момента настояват и си правят автоматически искането, правят си автоматически предложението. То няма да мине, но имаше една приказка, където един циганин гледал морето,

Тогава тя победи проф. Гайдарски – един от най-известните коремни хирурзи. Не тя би обаче Гайдарски, а Вашият лидер – тогава се гласуваше за Бойко Борисов. По същия начин проф. Пантев – известен историк и преподавател, във Велико Търново беше победен от вифаджията Цветан Цветанов. Никой не гласуваше за тези неизвестни личности, така че и сега много от тях – неизвестни, останаха неизвестни. Отново питам: къде е Вашата Видинска мажоритарна кандидатка?

ГЕРБ не е съществувал и Вие сте приели да има този мажоритарен елемент в избирателната система? Тогава ли сте искрени, или сега, когато казвате, че това било грешка? Кой казва, че ГЕРБ... Да, така се случва от 2009 г. по волята на избирателите, не по волята на ГЕРБ, на Коалиция за България или на ДПС, а по волята на избирателите. В крайна сметка кой решава тези мажоритарни кандидати? Това го решават единствено и само избирателите. Искам само да кажа, че за такава система със сигурност е необходимо да има време. Да, може би много хора не знаят кои са им били мажоритарните кандидати, кандидати, но в демократичния свят това са неща, за които трябва да минат наистина достатъчно брой избори, за да могат хората да почнат да припознават в тяхно лице наистина своя мажоритарен кандидат. Естествено, че като през 2009 г. сме направили избори, естествено е, че хората няма как да ги познават. Не мога да разбера какво Ви притеснява толкова Вас? Нали всички социологически проучвания говорят как Вие сте първи, Вие сте най-великите какво Ви притеснява? Отиваме на такава система, хората гласуват за Вас и тези 31 мажоритарни кандидати ще си дойдат във Вашата парламентарна група. Защо трябва да е в ГЕРБ?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, съвсем накратко. Въпросът с мажоритарния избор е изключително важен, изключително сериозен.

не сме против мажоритарния избор, но сме против имитацията на мажоритарен избор. Защо? Става Става въпрос за следното, колеги. Когато имаме многомандатен район и партиите предлагат свои така наречени „мажоритарни кандидати“, много по-малък е шансът на истински мажоритарен кандидат – чухме и примерите преди малко – да спечели мандата. Нямаме реална конкуренция тогава. Много по-голяма е вероятността, уважаеми колеги, в един многомандатен район независим кандидат, който наистина е мажоритарен, защото се издига по независим път от граждани, които държат на този човек, да спечели мандата. В Изборния кодекс с правната техника улеснихме тази възможност – намалихме депозитите, които се внасят, броя на гласовете, които издигат тези кандидати. Казвам това, защото в момента сигурно и граждански организации ни гледат, и медиите ние улеснихме изключително много гражданите да влязат по независим начин в Народното събрание на Република България. Това е истинският мажоритарен избор, уважаеми колеги, всичко друго е имитация. Направете справка. Когато бяха мажоритарните кандидати, издигнати от партии, за четири години кой мажоритарен кандидат, издигнат от партия, е гласувал различно от своята парламентарна група? Ако има един такъв, покажете ми Няма такъв! Не бива да лъжем българските граждани, че правим мажоритарен избор. Истинският мажоритарен избор е независимият кандидат в реална конкуренция с партиите и има много по-голяма вероятност да спечели мандат, защото цената на гласовете на мандата ще

за народни представители в Народното събрание. Господин Янков, не е така и Вие сам го знаете! Първо, когато Вие сформирахте правителство и казахте, че ще правите Изборния кодекс, тогава обещахте на гражданите – имаше изказвания по телевизиите, че ще правите немска система и какво ли не, оказа се, че всичко това е лъжа, че няма да има мажоритарен вот. Това, което искаха хората, Това беше едно от основните искания. Ще засегна нещо, за което по-нататък ще стане въпрос, но за допълня моето твърдение, ще Ви кажа, че не само това, ами Вие не искате да има и преференция, а Вашите колеги искат да я увеличат, за да не допуснете българските граждани да могат да кандидатстват. Искате всичко да се решава по партийни форуми и всички кандидати да бъдат обвързани чрез партийните каси. Това е проблемът! Защото, ако влязат независими, тогава Вие няма да може да работите по начина, по който сте работили 20 и кусур години. Затова, недейте! Обещахте на българските граждани мажоритарен вот,

избраният народен представител. Това е разликата между мажоритарния и пропорционалния избор. Грубо казано, разликата е избирателят кого държи отговорен, кому дири сметка. В пропорционалната система избирателят търси отговорност от партията, при мажоритарния избор може да персонализира отговорността, може директно да насочи

абсолютно сте прав – не трябва да се размива отговорността. Не може да има мажоритарен кандидат издигнат от партия. Кой в крайна сметка ще носи отговорност? За това говорим. Реалната възможност е граждани, които издигат определен кандидат, да му търсят сметка. Сигурно, уважаеми колеги, ще дойде ред да се търси възможност и за отзоваване на народните представители, така че трябва да е ясно кой ги издига, кой носи отговорност за тяхната работа, пред кого те се отчитат. Що се отнася до това, което господин Иванов каза. Явно изобщо не сте ме разбрали, господин Иванов. Има едно понятие, което се нарича експертиза, влезте, консултирайте се, на комисията имаше достатъчно сериозни експерти, граждански организации. Ние сме наясно какво искат искат истински, качествени мажоритарни кандидати и смятам, че този Изборен кодекс прави крачка напред в тази посока. Това трябва да е ясно на всички. Благодаря Ви, господин Янков. Има искане за процедура, има искане и от госпожа Атанасова и господин Шопов. Заповядайте за процедура,

Вие отменихте в текста... на Изборния кодекс частта „Мажоритарни избори”, сега не знам защо плачете за тях. И понеже тук вече много пъти започваме да повтаряме едно и също нещо, много моля народните представители да решат с гласа си дали искаме да продължим тези дебати или не. Процедурата е за прекратяване. Има ли обратно предложение?

за какво говорим? Тук става въпрос за неща, които са фундаментални, които са принципни. Може би от БСП не им се иска да напомним как те се вкараха в капана в Четиридесетото Народно събрание и как достигнаха до онова мизерно положение. (Реплики от КБ.) Това ще говорим. С оглед на конюнктурни интереси, на тясно партийни моментни някакви състояния,

против прекратяването на този дебат, защото от „Атака” искаме много добре, ясно да заявим каква ни е позицията по всички тези проблеми, включително и по въпроса за така наречения „мажоритарен вот”.

Уважаеми колеги, вярно е, че опозицията редовно злоупотребява с възможностите да блокира приемането на Изборния кодекс, но и аз мисля, че темата е важна и трябва да бъдат чути аргументи за това дали предложението за31 мажоритарни кандидати ще удовлетвори очакването на хората или не. Правя процедура за прегласуване като апелирам: нека колегите, които са записали изказвания, да могат да се изкажат, за да се чуят всички аргументи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Според мен хората трябва да знаят истината, трябва да чуят аргументите и да направят преценка.

Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 133 народни представители: за 93, против 8, въздържали се 32.

Благодаря, господин председател. Процедурата ми по начина на водене е насочена към Вас. Господин председател, тук онзи ден по дебатите по Изборния кодекс не бяхте председател Вие, беше господин Имамов на Вашето място. Когато имаше процедура от Коалиция за България за прекратяване на дебатите, но имаше записано изказване от ДПС, той каза: „Няма да допусна да се гласува тази процедура, защото вече има заявени изказвания”. Сега идва веднага въпросът: кой правилник чете господин Имамов, кой правилник четете Вие?

стигаме до това хората да не ни вярват, господин председател. Вие вместо да застанете от тази висока трибуна, да вземете правилно управленско решение и да се наложите, тук по някакъв начин се снишавате и се оставяте да бъдете мачкан от теснопартийни интереси. Благодаря на госпожа Манолова за това, че ни защити, защото тя беше права. И въпреки всичко теснопартийните интереси надделяха над прагматизма. Затова, господин председател, или спазвайте правилника и четете един и същи правилник, ако нямате еднакви правилници ще Ви ги осигуря, но или това, или нямаме Народно събрание. Да ставаме и да си отиваме каквото искат всички български граждани! ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Който и правилник да четете, ще Ви стане ясно, че разискванията бяха прекратени два пъти с гласуване от пленарната зала, а не от председателя. Като станете председател, тогава ще ръководите залата – няма да гласува нищо, каквото й кажете, това ще бъде. Пожелавам Ви, ще бъде едно интересно Народно събрание. Ако обаче

Преминаваме към гласуване, уважаеми народни представители. Има направено предложение от народните представители госпожа Цецка Цачева и група народни представители,

Уважаеми колеги, гласувах против това предложение, защото то е откровена измама към българските граждани. Нека да припомня, че именно ГЕРБ са тези, които отмениха възможността да има 31 мажоритарни кандидати в предния парламент. Именно ГЕРБ са тези, които отмениха преференцията и гласуваха единно срещу преференциалния вот, когато имаха мнозинство.

Гражданите не искат повече тази имитация на мажоритарност. Най-лесният начин да отвратим хората изобщо от идеята да има мажоритарност във вота е да върнем онзи несполучлив експеримент от 2009 г. с тези 31 мажоритарни кандидати. Да, признавам, че участвах във въвеждането на тези 31 мажоритарно избираеми кандидати, но също така имам откровеността и смелостта да призная тази грешка. Защото експериментът беше неудачен, защото той заблуди хората, че ще избират мажоритарно личности, а в крайна сметка избраха партийни послушковци, чиито имена отдавна, отдавна забравиха. Ако искаме да не компрометираме идеята за

мажоритарният вот, който е една голяма спекулация, една голяма лъжа. Имам чувството, че на някои хора в България като че ли им харесва „р” в думата „мажоритарен”. Вижте как звучи: „мажо-р-р-р-итарен”, нали? И по тази причина са едва ли не привърженици на този вот, който е абсурден, що се отнася до избори за европейски депутати, за депутати в националните парламенти и за общински съветници. Вижте, колеги, има си място и за мажоритарния вот. Мажоритарно се избират кметове, мажоритарно се избира президент. Това е! Що се отнася до избора на народни представители и на общински съветници, така е в цяла Европа и в цял свят. Така се е очертало, защото това е правилното. В Европа има две държави, в които има мажоритарен вот – Франция, където „р” може би звучи естествено, другата държава е Великобритания, където

И там, дори в тези две държави, знаете, този мажоритарен вот се пробива и се мисли за други системи. Защо тези, които са привърженици на мажоритарния вот, не пледират и не говорят за избори за евродепутати? Защото това е така във всички държави, включително във Франция, включително и във Великобритания, където се избират евродепутати пак по пропорционалната система. Темата е много голяма, разбира се, но ние от „Атака” не влизаме в популизма, не влизаме в лъжата, не влизаме в демагогията на тези, които развиват тази теза. Нещо повече, ние от „Атака” сме за национални партийни листи – такава, с каквато ще бъдат избирани евродепутати. Защо с такава национална партийна листа не бъдат избирани и народни представители? Не се хващайте на тази уловка – за мажоритарност говорят и пледират тези, които искат двупартийна система.

са аргументите „против” мажоритарната система, пак повтарям, за евродепутати и за депутати от националните парламенти, но аз тук приключвам, защото в рамките на този отрицателен вот времето не ми позволява повече. Не, по-малко Ви позволяваше, но имахте възможност да се изкажете. (Оживление в залата.) Това е своего рода компенсация за прекратените разисквания. Приключихме с отрицателните вотове. Поставям на гласуване предложението за редакция на чл. 246,

После е госпожа Цачева, защото е била председател на Народното събрание, после е господин Кирилов, защото се е изказал по-малко от господин Ципов.

Като че ли парламентарният дебат достигна своята висота – вече ни подреждате по определени критерии, кой-колко е говорил,

защото не успяхме да изразим аргументите си в дебата. За мен беше необяснимо поведението на колегите, които лишиха опозицията, а и всички от управляващите, желаещи да вземат отношение по предложенията и текстовете на чл. 246 от Изборния кодекс. Дали някой си дава сметка какво се прие?! Дали някой си дава сметка, че току-що лишихме българските граждани да избират мажоритарно народни представители дори във Великото народно събрание – нещо, което никога не се е случвало. Българските граждани заявиха, че искат няколко промени в Изборния кодекс: искат да посочват своя мажоритарен кандидат; искат да има преференция при пропорционалната листа, така че да държат отговорен този, когото са посочили, за всяко действие или бездействие. Говореше се много какво е било през 2009 г., каква е била заблудата за българските граждани, дори се отчете определена вина от госпожа Манолова,

променян Изборният кодекс, така че да удовлетворим желанието на българските граждани да избират мажоритарно своите народни представители? Благодаря Ви.

Колеги, много моля правилно да интерпретирате нашето предложение за 31 или 32 мажоритарни кандидати. Ние винаги сме подчертавали, че това е минимумът мажоритарна квота, която би могла да се осъществи при смесената система. Подчертавали сме, че при воля на Народното събрание, на законодателния орган те могат да бъдат съответно 64 или 96. Защо не избрахме вариант 96, който действително щеше да ни доближи до немския модел смесена система? Това, което остана извън контекста на настоящия дебат и за което всъщност толкова настоявах да изразя становище, е решението за Великото народно събрание. В рамките на

Забележете, че всичко това става на база на тълкуване на разпоредба, че и за Велико народно събрание изборите стават по общия ред. Колеги, това не е така! Единственото Велико народно събрание, което е избирано понастоящем, през последните 25 години, имаше ясно очертана и дефинирана смесена система:200 народни представители, избрани мажоритарно, и 200 народни представители, избрани пропорционално. Подчертавам също така,

Искам да разкажа на залата как се въведе този глупав, бих казал, преференциален момент или вот, или система на преференции, която се развива. В Четиридесетото Народно събрание между така наречените „сини”

за да натрие носовете на своите съпартийци, като се надяваше, че на определени места нейни хора могат да изместят

„Чл. 248. (1) Определянето на резултатите от гласуването в избори за народни представители за Народно събрание, както и за Велико Народно събрание и разпределението на мандатите по кандидатски листи се извършва, както следва: 1. В едномандатните избирателни райони за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове; 2. За разпределение на мандатите в многомандатните избирателни райони между партии и коалиции се използва методът на Хеър-Ниймайер на национално ниво по методика съгласно Приложение № 1. № 1. (2) В разпределението на мандатите на национално ниво по т. 2 на предходната алинея участват партиите и коалициите, получили най-малко 3 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, както и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 248: „Разпределение на мандатите Чл. 248. Определянето на резултатите от гласуването в избори за народни представители за Народно събрание, както и за Велико Народно събрание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

този текст, както и предходният, е един от най-важните текстове в Изборния кодекс. Нашето предложение касае намаляването на бариерата за влизане в Народното събрание. Много логично изглежда, че госпожа Манолова и група народни представители са предложили да отпадне ал. 2, в която е описан прагът за влизане в Народното събрание и да се уреди в методиката, която е приложение към самия Изборен кодекс. Това е поредният опит да се излъже българското общество, че всички обещания, които се даваха за един нов Изборен кодекс, за правни норми, които ще гарантират честни честни и прозрачни избори, за правни норми, които ще гарантират по-добро представителство на българското общество в Парламента, ще се случат. Кой има притеснения от това в Българския парламент да има повече от четири парламентарни групи? Кой има притеснения българското общество да бъде представено от различни по своите убеждения партии, коалиции или инициативни комитети? Тогава може би няма да се управлява по този начин. Тогава може би решенията ще се вземат тук, в пленарната зала, а не в нечии партийни централи. Тогава може би няма да се пишат опорните точки, няма да се атакува пространството с тролове и тогава българското общество ще бъде представено по начин, по който то желае. Не бяха ли тези призивите на българските граждани по по тази тема – представителство и на по-малките партии, коалиции и инициативни комитети? Именно заради това ние даваме възможност с предложението ни в текста на чл. 248 бариерата за влизане в Народното събрание да е 3%, а не 4%, както са предложили вносителите. Ако тези, които подкрепят управлението, гласуват „против”, това ще е сигурен знак, че не желаят статуквото да се променя. Само че трябва да помислят дали имат шанс да достигнат и 3-процентната бариера! Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Недоумение у мен буди фактът, че отпада записът за това какъв ще е процентът за възможността на партиите да влязат в Народното събрание. Защо го правим, колеги? Защо да не запишем нашето предложение за по-малък процент – за 3%? Дори да останат 4, защо отпада този процент? Защо го няма в тялото на закона, а остава в методологията? Защо е в методологията, а не е отпред – в закона? Вижте, колеги, понеже тук и госпожа Манолова се усмихва, и сътрудничката на комисията, това е все едно в закона, уреждащ движението по пътищата, да запишете, че един водач има право да пие – точка, а след това в някоя наредба да пишете колко има право да пие! Разбирате ли? Получава се колизия! Или разрешаваме определен процент, или няма процент! Всичко останало е да си говорим за кого го правим Изборния кодекс, кои интереси ще обслужва, защо не обслужва интересите на гражданите, които искат по-нисък праг, за да могат да имат достъп. Тук господин Янков говореше, че с този Изборен кодекс ще дадем право на хората да могат да влизат. С кое? С високия праг ли, или с това, че не е уреден в закона, а ще бъде в методиката, за да може по някакъв начин да го манипулираме, без да минава през пленарната зала, защото всичко друго ще се приема някъде другаде?! Госпожо Манолова, подкрепете нашето предложение! Заявихте, че имате желание повече хора да влязат тук собствено и така нататък. Нека бъде 3%, нека това предложение да бъде прието, за да може хората да ни повярват! Вчера – благодаря Ви, много прагматично постъпихте. Ето това е още едно нещо, което можете да подкрепите. Да помолим залата, разбира се, ако Вие сте съгласна и споделяте моите възгледи, за да може да се гласува това предложение! Пак казвам, колеги, да го извадим от тук като процент и да го сложим някъде другаде е просто задкулисие, което наблюдаваме непрекъснато и хората затова ни искат оставката! Не говоря – само на едните или на другите, говоря за оставката на цялото Народно събрание, защото то не може да се легитимира пред обществото, че защитава неговите интереси. Ежедневно българските граждани стават свидетели на това, че се защитават

Уважаеми господин Иванов, разликата между мен и Вас е, че, за разлика от Вас, съм прочела Закона за движението по пътищата, а Вие не сте прочели Проекта за Изборен кодекс. Затова не знаете, че в чл. 297 прагът за влизане на партии и коалиции в Парламента е написан много ясно – 4%. Освен това, сигурно искам прекалено много от Вас, но ако случайно сте чули част от дебатите по промените в Изборния кодекс, например ще знаете каква е сравнително-правната справка за праговете във всички европейски държави. България с нейните 4% е сред страните с най-нисък праг за влизане в Парламента. Пет процента – в Румъния, пет в Германия, пет в Латвия, пет в Литва, пет в Белгия, осем в Италия. Тоест ние имаме един от най-ниските прагове и това е така, за да има достатъчно представителност и достатъчно доверие за партиите, които ще влязат в Парламента. Иначе можем да го направим два, един или изобщо да няма праг, така че всяка футболна агитка да има свои представители в Парламента. Това ли искате?

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Може би не Ви интересува толкова много, но пропастта, която се очертава и се очерта в последните месеци на това Народно събрание, от нас до хората, които протестират и през февруари, и през март, и през летните месеци на миналата година, става все по-голяма. Ако Вас не Ви интересува, то хората ги интересува. Мисля, че много ясно и точно беше провъзгласено от всякакви неправителствени организации, от хората, които бяха на улицата – не провокатори, говоря за интелигентни хора, които търсеха начин повече представителност да има в Народното събрание. С текста, който преди малко приехме, а именно – да няма мажоритарен елемент, с текста, който сега сме на път да приемем – да оставим 4-процентната граница, това говори единствено и само за за капсулиране, за това че не искаме да допуснем повече представителство в Народното събрание. Изказвам се с цялата отговорност за това. Да, госпожо Манолова, Вие сте права, в други държави наистина има и по-висок праг. Когато правихме миналия кодекс, коментирахме тази граница – 4% по принцип не е висока граница. Тя не е висока граница, но когато хората искат да бъде намалена, в крайна сметка трябва да да удовлетворим волята на гражданите, защото все пак сме избрани, именно за да удовлетворяваме техните изисквания. Да, възможно е да се стигне, има и такъв корпоративен вот – 4% или 3% вече би довело до по-големи рискове, но в крайна сметка няма от какво да се притесняваме. Мисля, че е единственият начин да накараме хората да гласуват, респективно да имаме кабинет, правителство и Парламент, който да се ползва с повече доверие и да има повече представителност. Това е начинът.

Няма желаещи за реплики. Господин Иванов – по начина на водене. Благодаря Ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Господин председател, съгласно чл. 56 от Правилника, народният представител има право на лично обяснение до две минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно, за да бъда екзактен, както Вие искате, затова цитирам члена. В предишни заседания Вие сте казвали, че когато е споменат поименно, но не е засегнат народният представител, няма да давате лично обяснение. Аз благодаря на госпожа Манолова затова, че тя че тя използвайки личното обяснение разтълкува това, което аз й зададох като въпрос, но, госпожо Манолова, аз казах: благодаря Ви, че вчера постъпихте не влизайте в диалог! СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: И аз отново Ви благодаря и няма да престана да го правя, защото това беше правилното. Не знам с какво Ви засегнах лично. Ако съм Ви засегнал по някакъв начин искам да Ви се извиня, но не съм го направил.

Вие възразихте срещу изключение на председателя във Ваша полза. Разбирате ли за какво става дума? Ще Ви прочета първото изречение на чл. 51: „По процедурни въпроси думата се дава веднага”. Аз направих изключение и не дадох веднага думата за прекратяване на дебатите във Ваша полза. Вие възразихте срещу това изключение. Обещавам Ви, оттук-нататък няма да правя такива изключения. Следва господин Ципов – за изказване.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 Не е ясно обаче защо променяте действащата смесена избирателна система за Това е изключително сериозен въпрос, уважаеми дами и господа народни представители! Не се чуха логични аргументи при всичките тези дискусии през последните години. Все пак Великото Народно събрание приема нова Конституция и сериозни промени в действащата Конституция. Нека да помислим малко преди да предприемем такива стъпки, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем различен е и въпросът по отношение на прага за влизането в Народното събрание. Тук се дават примери, искам да Ви обърна внимание, с държави, където избирателите са 2-3 или 4 пъти повече, отколкото избирателите на територията на България.

но пък и разликата не е голяма с тези прагове, които посочвате Вие. Става дума за големите държави, където процентът е 5 или 6. Уважаеми дами и господа, отново искам да Ви обърна внимание, че повече от половин година българските граждани искат по-широка представителност. За съжаление, към настоящия момент тя би могла да се постигне с по-нисък праг за влизане в Народното събрание. Естествено, че Вие не искате да бъде намален този праг, защото разчитате единствено и само на твърдите си ядра. Вие сте облагодетелствани от един такъв по-висок праг. Естествено е, че ще подкрепите запазването на този праг, но излезте и дайте някакви логични аргументи извън тези, които са общоизвестни на всички. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Господин Янков.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Хващам се за думите: „Дайте повече аргументи”. Ще бъда съвсем кратък. Тук чуваме само: „Ние искаме”, „Вие не искате”, „Гражданите искат” и така нататък. Уважаеми колеги, има три компонента, които трябва да определят начина, по който ние ще гласуваме и какво решение ще вземем. Единият аргумент се нарича „представителство на гражданите в българското Народно събрание”. Госпожа Манолова каза преди малко, че 4-процентният праг е един от най-ниските в Европа и изобщо в националната практика на други държави, което на практика до голяма степен осигурява достатъчно представителство. Вторият аргумент, уважаеми колеги, който е изключително важен, изключително сериозен, се нарича „устойчивост на политическата система на страната”. С един прекалено нисък праг има опасност представителството в Народното събрание да бъде такова, че да се обърне срещу гражданите на страната, които са изпратили тук депутати. И това смятам е много лесно. (Шум и реплики.) Това ще Ви го обясня после. И третият момент, уважаеми колеги, се нарича „устойчивост на законодателната система”. 15 години ние сме създали един неформален консенсус в обществото – 4-процентният праг, като една оптимална граница, за да могат партиите достатъчно да се докажат с политика, с аргументи пред българските граждани, за да влязат в Народното събрание. Стига сме променяли законодателството си всеки ден!

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Янков, бих искал да Ви попитам: преди малко Вие артикулирайки тук в своето изказване тезата си, твърдяхте, че ниският процент ще промени статуквото. Това ли искахте да кажете? Но това искат хората, господин Янков. Разберете го. Хората искат статуквото да бъде променено, а не да бъде капсуловано Народното събрание и то да бъде запазено за определени партии. Хората нямат доверие на тези партии и на това Народно събрание! (Реплики от КБ и ДПС.) Хората искат да бъде намален процентът, за да могат да влязат...

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Янков, да, този Парламент е един от най-широко представените около една шеста от българските избиратели са представени в този Парламент. Така ли е? Така е. Къде отиде тезата за представителство? Къде отиде тезата за трайност на законодателството? Уважаеми господин Янков, та Вие си позволявате да промените избирателната система за

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Янков, устойчивост на актовете – да, но пък това противоречи на логиката, която изразихте преди минути по отношение на мажоритарния избор. Ние предложихме да има устойчивост на нормативния акт, какъвто е Избирателният кодекс. Вие гласувахте против.

по отношение на тази устойчивост и последователност на парламентарните групи и Вашето становище, а и на останалите управляващи, да е едно, а сега да е друго. Разбирам, че е трудно да обясните как през няколко години променяте своето мнение, своето становище, но в момента водим много сериозен дебат по един от основните текстове в Изборния кодекс. Трябва да се подхожда внимателно. Трябва да се подхожда с разбиране към исканията на българските граждани. И не само – трябва да се подхожда и с ангажимент към тях, защото именно от управляващото мнозинство в това Народно събрание имаше ангажимент към българските граждани, че ще има нови правила в Изборния кодекс.

Това е статуквото в момента. Вижте проучванията и ще разберете, че в следващия Парламент, дори и при този праг, статуквото няма да бъде същото. Вижте социологическите проучвания. Уважаеми колеги, искам да Ви кажа следното относно представителството. Ние правим крачки напред в по-широкото представителство на българските граждани, и ще Ви обясня защо, уважаеми колеги.

Представителството трябва да се реализира по почтен начин – с истински отчетени гласове на българските граждани, а не по начина, по който беше направено – с подмяна на чувалите, с подмяна на гласовете, с определяне за невалидни действително валидни бюлетини. Това е лишаване на българските граждани от представителство и това всъщност трябва да бъде променено на всяка цена.

Тук говорим за нещо много елементарно. Говорим дали искаме да дадем възможност на хората повече представителство да имат в Парламента, а всички останали изказвания, които току-що направихте, абсолютно не отговарят нито на обществените очаквания, нито на дебата, който днес водим. Моля Ви, господин председател, да забраните и да направите забележка да не се издават присъди. Господин Ненков, председателят не е цензор и не може да забрани на народния представител да изкаже мнението си от тази трибуна, при изключения, които ясно са записани в правилника. Моля Ви още веднъж – не злоупотребявайте с процедурните въпроси! Има ли изказвания по темата? Госпожа Дукова – по начина на водене. Заповядайте.

господин председателстващ, уважаеми колеги! Моята процедура по начина на водене е следната и касае и предишния водещ на този Парламент, който преди малко слезе от трибуната, и сегашния. Предишният си позволи да превърне Народното събрание в комедия, защото много голяма част от колегите, които излизат тук от различните парламентарни групи, разказват анекдоти, разказват на български преведено вицове, които нямат нищо общо с темата, която разглеждаме днес. Аз съм силно притеснена, господин председателю, от това, което се случва, и неслучайно

Не може да позволявате на госпожа Манолова да хаби нерви и да бъде ментор, когато седи на този стол, а не тук, от тази трибуна.

спрете! Юлиус Фучик все още е жив в моето съзнание. Хората бдят за всичко това, което Вие правите тук. Спрете се и работете нормално! Ако Вие не искате, то ние искаме да проведем честни и почтени избори. (Силен шум Госпожо Дукова, от Вашата процедура по начина на водене приемам само забележката, че не бива да се говори от място. Приемам тази забележка – това се отнася за всички, включително и за госпожа Манолова. Това означава, че сега трябва да направя и на Вас забележка, защото говорите от място. Моля Ви се, това нарушение се прави от всички народни представители. Едва ли някой може да оспори това заключение. Но, уважаема госпожо Дукова, водещият на заседанието, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби, се казва „председател”, а дали Вие се обръщате така към него, си е лично Ваша работа. Не искам да повтарям един подобен коментар, направен по друго време, по отношение на това как се обръщате към водещия на заседанието. Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

има предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

гласуване чл. 247 по вносител, подкрепен от комисията и текста на чл. 248 в редакция на комисията. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо

затова ще си позволя да направя следните корекции. Първо, по отношение броя броя на многомандатните избирателни райони. Във временната комисия ние сме депозирали писмено предложение, касателно разделянето на Варна на два многомандатни района. Освен това в дебатите в дебатите двукратно се отлагаше гласуването по чл. 249. Два пъти сме правили предложение и по отношение включването на още един многомандатен избирателен район, без значение дали ще го кажем 32-и или 33-и многомандатен избирателен район в чужбина, което продължаваме да си поддържаме. Всичко това не е отразено в доклада. Освен това ние не знаем кога този текст е бил гласуван във временната комисия, уважаеми колеги, на два пъти се отлагаше. Кога и как беше приет този текст в този вид, не ни е ясно. Хайде, приемаме, че това е въпрос на отразяване. Сега имаме възможност изчерпателно да изложим аргументи и съображения по отношение разделянето на Варна на два многомандатни района. Уважаеми колеги, не е ясно какви са основанията за това. В един момент казваме – разделяме

Не знаем какво точно става във Варна. Явно имате някаква специална калкулация, от която там нещо излиза.

Моля Ви обаче да приемете и настояването не е само наше, то беше предложено от множество организации на българите в чужбина. Приемането на многомандатен избирателен район в чужбина би способствало и повлияло за по-правилното отразяване на гласовете на нашите съграждани в чужбина и за несправедливостта, която която се получава при остатъчното последващо пренасяне на резултатите от гласуването в чужбина при отделните Ако бяхте приели и другите наши предложения – за електронно гласуване на българите в чужбина, дори техните гласове щяха да се отчитат по местоживеенето им, каквото е било преди да заминат в чужбина. Тоест щяха да се отразяват в съответните многомандатни избирателни райони. Ако човекът е бил от Хасково или от Перник, а сега живее в Милано,

и хората продължават по всички способи: дали с писане до комисията на госпожа Манолова, дали с изявление, дали с пресконференции, организациите на българите в чужбина продължават да настояват за обособяването на отделен многомандатен избирателен район в чужбина. Затова и апелирам от тази трибуна: моля не игнорирайте нашите избиратели,

Уважаеми колеги, започвам да свиквам, че не сте прочели проекта за Изборен кодекс, който обсъждаме. (Шум, реплики и възгласи в ГЕРБ.) Но отказвам да се примиря с това, че не сте прочели и собствените си предложения, както и че не сте прочели доклада. Уважаеми господин Кирилов, Парламентарната група на ГЕРБ е направила предложение за 32 едномандатни мажоритарни избирателни района, с което косвено се съгласява с предложението на вносителя за 32 района. (Възгласи, шум и реплики по реда на Правилника за промяна в районите не сте направили. Госпожа Десислава Атанасова направи устно предложение по реда... Чл. 79 от правилника: „В 14-дневен срок от изтичането на срока, водещата комисия внася мотивиран доклад...” Ако Вашето предложение, което е извън установения ред – за справка чл. 79, ал. 4 – беше подкрепено от временната комисия, то щеше да влезе като от доклада за второ четене. Вие направихте такова предложение извън реда на чл. 79, да не Ви го чета дословно, това предложение не беше подкрепено, затова не фигурира в доклада. В редица текстове Вие възпроизвеждате предложението на вносителя за 32 мажоритарни избирателни района и изобщо за 32 пропорционални пропорционални избирателни района със следната логика: тъй като градовете с районно деление – София и Пловдив са разделени на София с три градски пропорционални района плюс София-област; Пловдив-град – Пловдив-област, възпроизвеждане на същия принцип по отношение на Варна. Естествено, че можете да направите различно предложение в пленарната зала. Коректно е да го направите, да го обосновете и залата да гласува. Не съм съгласна обаче да правите спекулации на гърба и на експертите, и на комисията, без да сте прочели коректно текстовете, без да сте прочели собствените си предложения и без да сте прочели нормите на Правилника

Уважаеми колеги от ГЕРБ, явно не сте внесли предложението така, както следва и трябва.

Защото съм сигурен, че и Вие не желаете от Бурса, Измир и Истанбул да се образува, да се създава още един избирателен район в българското избирателно право, защото това е така. Ако се приеме Вашата идея, която не е предложение – официално по правилника, би означавало, и всички трябва да си дадем сметка за това, ще бъде създаден, образуван избирателен район, пак повтарям, от Бурса, Истанбул и Измир. Не желаете да го представите официално, говорите тук, пледирате, с което искате да кокетничите с българи, живеещи в европейски страни, по други страни в света, но по същество това ще се получи. Аз Ви призовавам да не настоявате на това Ваше предложение, да не го поддържате и да не влизате в един капан, в едно положение, в едно съдружие с тези – ясно разбирате кого визирам.

Уважаеми господин председател! Уважаеми колеги, госпожо Манолова! Не искам да влизам в процедурните обяснения. Смятам, че предложението, което писмено е направила колегата Десислава Атанасова,

Запазваме си правото, господин председател, и за втори път изрично, писмено ще го внесем и моля да го допуснете за гласуване в залата. По отношение на 32 или 33 МИР в чужбина не разбирам обясненията, защото по мое предложение в по-предходна разпоредба това беше гласувано в залата, но затова казвам, моля пак да бъде гласувано това предложение. По репликата на господин Шопов. Колега Шопов, ние не ги делим на Бурса, Лондон и еди си къде. За нас е важно българите в чужбина вотът им да бъде обособен и да може математически, а и на практика справедливо да се цени и да тежи по отношение на националните мандати. мандати. Сега имаме едно недопустимо и крайно несправедливо изкривяване в последващото математическо отчитане и пренасяне на този вот. Да, даваме си сметка, че в територия, която е южна на България, имаме много български съграждани, които са избиратели и които са избиратели и дори не си позволяваме математически като тежест да ги сравняваме спрямо всички други българи в други държави по света.

Вярно е, че във Временната комисия по изработването на Изборния кодекс ситуацията на моменти беше критична по отношение на това, че определените парламентарни групи имаха различни становища по различни теми – и по отношение на агитацията, и по отношение на принципа на уседналост, и по отношение на редица текстове, които не бяха гласувани така, както повелява правилника не само на Народното събрание, но и на Временната комисия за изработване на Изборния правилник. Именно вследствие на липса на гласуване на този текст и многократно отлагано такова се стигна до ситуацията, в която днес госпожа Манолова да твърди, че от нашата група и от нашите представители във Временната комисия няма направено предложение по отношение на броя на мандатите.

вероятно не е получило подкрепа при някое гласуване, незнайно кога и незнайно как. Затова, господин председател, използвам възможността дадена ни от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да направя предложение за редакция

За произвеждане на изборите извън територията на страната се създава изборен район в чужбина”. аргументи от колегите нашата парламентарна група по отношение на това колко трябва да са многомандатните изборни райони и че няма никаква логика те да бъдат два, три или четири във Варна или пък само един. Никой не е преценил, никой не е обследвал, липсва всякаква експертиза затова защо се налага и в какви граници област Варна ще се разделя на два многомандатни изборни района. Аз предполагам, че и самите вносители нямат отговор, защото ако имаха, следва да го споделят. По отношение на създаването на нов район, тук ще опровергая преждеговорившите колеги, че това обслужва южната територия на България. Не смятам. Това е искането на хиляди български граждани и тъй като ги лишихте от възможност да гласуват чрез електронно подадена бюлетина, то поне дайте им възможност да изразят своя вот като техните гласове не се загубят впоследствие при преразпределението след провеждане на избори. Благодаря. Уважаеми колеги, това беше поредната безобразна лъжа от страна на представител на ГЕРБ. Ще поискам официална справка от Деловодството на Народното събрание по повод на това дали госпожа Десислава Атанасова е направила в предвидения срок предложение за 31 многомандатни избирателни района. се окаже, че тя не е направила в предвидения срок такова предложение, ще поискам публично от тази трибуна да ми се извини. Защото ми писна да слушам лъжи във всяко второ изказване.

представители, от представителите на така наречените или как да ги нарека – участници в работата на комисията, по-точно от господин Томалевски, представител на „Другата България”, и естествено за него е, че той разчита може би да бъде избран за депутат от една маса гласоподаватели, които живеят в чужбина. Що се отнася до участниците от страна на политическите партии и парламентарно представените политически сили, никой не поддържаше сериозно такова предложение и такава идея. Неслучайно никой не беше направил в указания от правилника срок официално такова предложение. Иначе това по същество щеше да бъде изключително ключов и конфликтен момент. Такъв не се състоя неслучайно. Това, което правят от ГЕРБ, е нещо ново. То е бих казал „ново пет” в момента на приемането на второ четене. Аз решително се противопоставям на такава идея и предупреждавам ГЕРБ, че ако те продължат да я лансират, това е много тежко и поемат изключително тежка отговорност пред българското общество, така както преди няколко години БСП пое тази отговорност и обърка наистина и създаде такива проблеми с мажоритарността. Но избирателен район в чужбина е нещо, на което решително се противопоставям, защото в обществото не се е състоял необходимият дебат за това. Чисто формално аз решително се противопоставям на поставянето на гласуване на

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, чела съм много внимателно правилника и за да Ви улесня дали в Деловодството на Народното събрание има постъпило такова предложение, ще Ви кажа следното. Това предложение беше направено писмено до Временната комисия за обсъждане на Изборния кодекс, чийто председател бяхте Вие. Вземам повод и от разпоредбата на чл. 79, ал. 4, т. 2 по отношение на предложенията на комисията по обсъждания законопроект, когато тя приеме такива по повод предложение на някой от нейните членове, направено по време на заседанията. Отбелязвам, че бях член на Временната комисия по изработване на Изборния кодекс, направила съм коректно писмено

... е безобразно. И ще Ви кажа защо. По време на всички заседания на Временната комисия по изработване на Изборния кодекс има не само стенограма, присъстват журналисти, присъстват медии, присъстват представители на гражданското общество. Освен това всички заседания се излъчват онлайн. Тоест, необходимо ли е да разпространим звукови или видеозаписи от заседанието, в което аз съм направила такова предложение,... което съм го предложила на комисията за обсъждане на Изборния кодекс, за да ми се извините Вие от тази трибуна, не аз? Госпожо Манолова, използвам възможността да припомня, че на лъжата краката са къси. Когато пък някой е злоупотребил с доверието на хората и ги е убеждавал в една манипулация и тя след това се е оказала просто един спукан балон, не говорете за лъжи от тази трибуна. ДОКЛАДЧИК Да не влизаме в разследващи функции. Господин председател, обръщам се към Вас – много Ви моля да следите за реда в залата и по-конкретно за репликите от госпожа Манолова към

Моето изказване е свързано и с едно предложение, подобно на колегите от ГЕРБ, само че не толкова всеобхватно. Моето предложение и на Партия „Атака” е цифрата „32” в чл. 249да бъде заменена с цифрата „31” и думите

Да, такива разделения имаме в София, където имаме София-град и София област, също в Пловдив, където имаме Пловдив-град и Пловдив област, но там съществуват и други особености. Ние имаме специална областна администрация със съответните области. Тоест, никога до този момент изборен район не надхвърля областната администрация и пределите на областната администрация, както и на областната дирекция на полицията. Не знам кого обслужва това нещо и на кого ще бъде необходимо. Другото, което се прави, е, че не се запазва пропорционалността на мандатите, тъй като разделението, което се следва, е четири за Варна област, евентуално, ако бъде прието, и 11 – за Варна-град.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

Искам да кажа от тази трибуна, че няма абсолютно никакви аргументи за разделянето на два многомандатни избирателни района на област Варна. Уважаеми дами и господа, В София – област, има 22 общини. В тези 22 общини има над 200 хиляди избиратели. В Пловдив – област, има 17 общини. В тези 17 общини има над 310 хиляди избиратели. Във Варна – област, има 11 общини с около 100 хиляди избиратели. Съотношението е почти едно към четири с Варна град. При положение, че двадесет и няколко години се гласува в един изборен район на територията на област Варна, няма абсолютно никакви аргументи за такова изкуствено деление, уважаеми дами и господа!

Почивка до 11,30